Добър ден, колеги! Да си честитим празника и да благодарим на нашите мъже за многото поздравления, които получихме. Нали така, уважаеми дами? Нека да им благодарим!

След това ще преминем към втора точка – Проект на решение за приемане на процедурни правила. Колеги, изслушването на министъра на околната среда и водите на основание чл. 113 от Правилника за относно напредъка по подобряване качеството на атмосферния въздух в България предлагам да започне от 11,00 ч., за което трябва да гласуваме. Гласували

В Народното събрание са постъпили: Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 25 януари – 24 февруари 2019 г., и Протокол № 8 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 27 февруари 2019 г., на което Отчетът е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

часа. Второ, тук трябваше да бъде министърът на финансите, който следва да бъде главно действащо лице – касае се до опрощаване на пари в полза на държавната хазна. Как без министъра на финансите, който не си е казал мнението, да разглеждаме този законопроект, който е прецедент?! Оттук нататък се отваря възможност за кой ли не – всеки може да поиска такива опрощавки,

И сега третият случай. Така че тук трябва да дойде министърът на финансите, който да каже своето мнение по този съдбоносен, бих казал, много важен финансов въпрос… Да. ПАВЕЛ ШОПОВ: …извинявайте, аз можех да ги взимам за по две минути всичките тези искания, защото всяко едно представлява отделно мое съображение. Тук водеща трябваше да бъде Комисията по бюджет и финанси,

Комисията по бюджет и финанси не се произнесе, тя нищо не каза, тя изобщо не беше сезирана. И още нещо. Не госпожа Нинова отвън оп, оп да приказва глупости за ужас за националната сигурност, а да дойде тук парламентарната група на БСП, да влезе в задълженията си и да участва в отхвърлянето на това безумие, което днес ни предстои. Не госпожа Нинова да говори за сделки. Нека да дойде! Ако има сделки, да каже какви са те и да ги докаже. Ние също бихме изказали съображения в тази насока, бихме я подкрепили. Аз също имам такива съмнения – да видим дали е така, или не е така! Формално правя две предложения. Едното – да бъде отложено днешното гледане на Законопроекта. Нещата са в страшно суров вид. Липсва и дебат в обществото по този въпрос.

да бъде повикан министърът на финансите, за да получим малко от малко автентично мнение, становище и позиция от Министерството на финансите. Благодаря Ви.

на Председателския съвет. Виждам, че на заседанието на Комисията е присъствал заместник-министърът на финансите Росица Велкова. Ще отправя покана към министъра на финансите да дойде в пленарната зала, а ще подложа на гласуване Вашето предложение за отлагане на точката. Моля, режим на гласуване относно процедурата, която господин Шопов направи, за отлагане на точката.

На заседание, проведено на 7 март 2019 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закон за вероизповеданията, № 954 01 4, внесен от народните представители Цветан Цветанов и Мустафа Карадайъ на 31 януари 2019 г. На заседанието присъстваха от: Министерството на финансите – Росица Велкова – заместник-министър, Диана Драгнева – директор на Дирекция „Правна“, и Ивайло Танев – държавен експерт в Дирекция „Държавни разходи“; Министерството на правосъдието – Любомир Талев – директор на Дирекция „Съвет по законодателство“, и Галина Димитрова – държавен експерт в Дирекция „Съвет по законодателство“; Светия Синод на Българската православна църква (БПЦ) – Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим, Мелнишкият епископ Герасим – Главен секретар на Светия Синод, и доцент Мария Кьосева – юрист на Светия Синод; Мюсюлманско сунитско ханефитско изповедание – Николай Панков и Хасан Исмаилов; Обединени евангелски църкви – Грета Ганева; Обединени езически вероизповедания – Стефан Стойков. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, внесен от народните представители Цветан Цветанов и Мустафа Карадайъ, беше представен от народния представител Йордан Цонев. Със Законопроекта се цели прецизиране на някои разпоредби в Закона в следните насоки: - по отношение на възможността за предоставяне на държавна субсидия на задграничните епархии на Българската православна църква – Българска патриаршия, и на българските православни църковни общини в чужбина, а не само на епархиите и митрополиите в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква; - по отношение на максималните размери на основните месечни заплати на свещенослужителите и служителите на религиозните институции се конкретизира обвързаността със средната месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическа дейност „Образование“ по данни на Националния статистически институт; - за осигуряване изпълнението на последните промени в Закона, влезли в сила след приемането на Закона за държавния бюджет, се предлага в § 19 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона Министерският съвет да определи за 2019 г. държавни субсидии за източноправославното и мюсюлманското вероизповедание, разпределени на Българската православна църква – Българска патриаршия, и на на Мюсюлманското вероизповедание – Главно мюфтийство; - за изпълнение на целите на финансирането чрез целева субсидия за текущи разходи на вероизповеданията се предвижда амнистия на неплатените им публични задължения до 31 декември 2018 г. Господин Цонев подчерта, че актът на опрощаване е въпрос на държавна финансова политика, не засяга религиозни права и не ощетява никое вероизповедание. По Законопроекта са постъпили становища от Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Мюсюлманското изповедание, Католическата църква, Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание и Коалицията за свободата на вярата и словото. В становището си Министерството на правосъдието посочва, че няма предложения по Законопроекта, а в това на Министерството на финансите се обръща внимание на необходимостта от редакционни корекции по отношение на § 4 от Законопроекта. В част от становищата на вероизповеданията се изразява несъгласие с предлаганите промени, а в друга се изтъква принципна подкрепа. Присъствалите на заседанието представители на министерствата подкрепиха първоначално предоставените становища. Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отбеляза, че поради задълбочения интерес, отнасящ се до предложенията за общо опрощаване на определени задължения на вероизповеданията, БПЦ няма подобни и не вижда необходимост от подобен акт спрямо нея. Наред с отправените благодарности по отношение на работата по законопроектите, той подчерта, че БПЦ има въпроси, по които тепърва ще даде своите становища. Представителят на Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание изрази опасения относно опрощаването на публични задължения, тъй като това би създало сериозен прецедент. Опрощаването на публичните вземания на едно вероизповедание би представлявало пряка държавна помощ и българската държава би влязла в изключително сериозна колизия. заключение той определи предлаганата промяна за посочване на конкретен бенефициент на субсидията като противоконституционна. Представителят на Обединените езически вероизповедания изтъкна, че не вижда необходимост от визирането в Закона за вероизповеданията на определено вероизповедание като конкретен бенефициент на субсидия. Представителят на Обединени евангелски църкви изрази своето безпокойство относно липсата на гаранции за независимостта на вероизповеданията, както и че предлаганите изменения нарушават основния принцип на справедливостта. В хода на дискусията участие взеха народните представители Красимир Велчев и Павел Шопов. Народният представител Павел Шопов изрази опасения от предложението, свързано с опрощаването на задълженията, които не са прецизирани по размер и пера, и не е ясно как това би се отразило върху системата от правни норми. Председателят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека Красимир Велчев заяви, че е необходимо срокът между първо и второ гласуване да бъде удължен, за да има възможност всички и вероизповедания, и неправителствени организации, да внесат своите предложения за промени. След проведените разисквания Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 8 гласа „за“, 1 глас „против“ и 1 глас „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Мотивите към предложения законопроект бяха много обстойно изчетени в Доклада на Комисията, а и в дискусията в Комисията също стана въпрос за тези мотиви. Аз ще ги прочета така, както са дадени от вносителите. „Предложените промени в Закона за вероизповеданията имат за цел прецизиране на някои разпоредби в Закона в следните насоки: - по отношение възможността за предоставяне на държавна субсидия задграничните епархии на Българската православна църква – Българска патриаршия, и за българските православни църковни общини в чужбина, а не само на епархиите и митрополиите в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква; по отношение на максималните размери на основните месечни заплати на свещенослужителите и служителите на религиозните институции – конкретизира се обвързаността със средната месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическа дейност „Образование“ по данни на Националния статистически институт. За осигуряване на изпълнението през тази година на промените в Закона, които са влезли в сила след приемането на текущия закон за държавния бюджет, и предвид вече определените средства за държавна субсидия за вероизповеданията в него, се предлага уточняване в § 19 от Преходните и заключителните разпоредби на правомощията на Министерския съвет, като се предвижда за 2019 г. правителството да определи държавни субсидии за източноправославното и мюсюлманското вероизповедание, разпределени на Българската православна църква – Българска патриаршия, и на Мюсюлманското вероизповедание – Главно мюфтийство. За изпълнение на целите на финансирането чрез целева субсидия за текущи разходи на вероизповеданията се предвижда амнистия на неплатените публични задължения до 31 декември 2018 г.“ Благодаря Благодаря Ви, господин Цонев. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Господин Шопов, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Съжалявам, но отново ние от „Обединените патриоти“ трябва да хвърлим камък явно в едно съдружие, което се е заформило днес, за поредното безчестие в българския парламент, за поредната безпринципност, която може да доведе до много неприятни последици. Чудя се: защо Ви е всичко това на Вас от ГЕРБ? Какво ще постигнете с нещо, което правите, но не се е случвало почти в българското законодателство? изложих два случая, два прецедента – единият е от 1956 г., другият е от 2011 г. Това ще бъде третият. Един такъв закон е противоконституционен, първо – с акт на Народното събрание да се опрощават такива вземания като тези. Тези вземания впрочем не са и установени точно. И в Комисията, а и в раздадените ни материали не стана ясно какви са те по пера, какъв е точно техният произход. произход. Постарах се за себе си да изясня – оказва се, че огромната част от тези вземания са парите, които се дължат на държавата за съдебни такси за онези дела, дела, които Мюфтийството води преди няколко години. Спомняте си, че по време на управлението на ДПС и БСП, последното им съвместно управление, от ДПС бяха налегнати от тежък агалък, или, по-точно казано, от синдрома на управлението на Туна вилает и си позволиха да притискат българската съдебна власт, българските съдилища с онези 70 броя дела, от които всички ние луднахме – обикаляхме страната, но в крайна сметка българското общество се оказа на ниво, още повече българската съдебна система, исковете бяха отхвърлени. Така че огромната част от тези пари са по този повод. И сега ние да премираме Главното мюфтийство, разбирайте ДПС, защото това е едно и също, е, меко казано, несъстоятелно.

се касае за чисто държавна помощ, защото една от точките там е, че „помощ“ е опрощаването на вземания на определени лица, което не е допустимо. Значи това не може за БДЖ, не може по повод на задължения, свързани с пенсии на хората, със заплати на хората, но по отношение на ДПС, разбирайте Главното мюфтийство, може! Тук ще скокнат и някои Ваши приятели – и Меглена Кунева, и Соломон Паси, и всички евроатлантици, евро- и Брюксел-бюрократи. Ще бъдат абсолютно прави. Не че ме е еня какво ще каже Брюксел, но тук ще бъдем подложени под тези под тези удари, и с пълно основание. Не че ние ще пишем евродоноси и еврорапорти – няма да го направим, въпреки че някои Патриоти го правиха преди три-четири поне няма да го направим, но ще се намери кой да сезира съответните институции на съответното място и ще видите какви неприятности ще има държавата в тази връзка. Защото това е парекселанс, без никакво съмнение и без каквото и да е колебание. Страшното е, че казусът се превръща в прецедент. Оттук нататък всеки ще иска, всеки ще се натиска, всеки ще има правото да претендира за такова опрощение, а такова опрощение, както Ви казах, в историята на последните 70 – 80 години е правено два пъти. И сега отново по този повод. Тук се обръщам към БСП, които ги няма, но се надявам, че имат съгледвачи в Народното събрание и следят какво става тук. Това не е да говориш отвън глупости за националната сигурност, и сега да си умираш от удоволствие да виждаш тук грешката, която ще направи твоят политически враг в лицето на ГЕРБ. Тук става въпрос за отговорност – за отговорността към обществото, за отговорността да си народен представител, да си на мястото си и да гласуваш. Това е едната от двете теми. Другата тема, другият голям проблем тук е за изписването, което се иска с този законопроект, на така нареченото Мюфтийство, всъщност това как да го назова, да го нарека популярно, разбираемо – на ДПС. Тук става въпрос и за друг правен субект, затова съм взел – да не сгреша нещо: Мюсюлманското сунитско ханефитско вероизповедание, към което са се самоопределили

проблем. Това, което става днес в пленарната зала, много ми прилича на онази целувка на Орлов мост. Ако преди няколко години, спомняме си, тя се състоя на Орлов мост, днес, хайде да не драматизирам толкова, се случва нещо по-малко – една братска прегръдка в тази пленарна зала. Колеги от ГЕРБ, нови съюзници ли си търсите? Не знам, може би те не Ви трябват, защото българската политическа практика в действителност е показала, че който се е заиграл с ДДС ДПС – да, то е нещо подобно, много скоро е приключил курсът и си е отишъл от политическата сцена. Грешката е на езика, но твърде много ми прилича точно на това, за което се засмяхте. Оттук нататък пледирам и отправям упрека си за това, което днес явно ще се случи, към БСП – да престанат с демагогията, защото ако те бяха в тази зала,

Комисията по вероизповедания и след това ранно гледане в залата, без да се чакат 24 часа, които се изискват от нашия Правилник, без да има публичност на дебата и без да има възможност народните представители подробно да се запознаят със стенограмата и със становищата съответно на вероизповеданията и на всички участници в процеса. Следващата промяна, а може още в тази промяна между първо и второ четене, предлагам да допълним името на Закона и да го наречем Закон за вероизповеданията в полза на Главното мюфтийство. Мисля, че това ще е една добра илюстрация на това, което се върши днес в залата – нещо, което се реши в предишното заседание. Искам да припомня, че предишната доста мащабна промяна на Закона за вероизповеданията беше инициирана от нас, Патриотите, и след това последва друг законопроект от БСП, от ГЕРБ и от ДПС. Този друг законопроект се оказа основното, което се прие, но дори и там основните текстове, заради които започнахме тази промяна, а именно забраната за външно финансиране, която да гарантира националната сигурност, отпаднаха. Тогава госпожа Нинова и всички тук вляво мълчаливо натискаха зелените бутончета. Тези текстове, които днес гледаме и които бяха част от онзи закон, щяха да бъдат приети още тогава, ако не бяхме ние, Патриотите, с нашата активност и с начина, по който поставихме нещата. Солидаризирам се тук със становището на господин Шопов. Днес, ако БСП бяха в залата, дебатът щеше да е друг и възможността тези промени да минат щеше да бъде съвсем различна. Имаме две части на Законопроекта – едната е чисто техническа, срещу която нямаме нищо против. Втората обаче, която създава отново привилегии за Главното мюфтийство, няма как да я приемем и всички ние от „Обединени патриоти“ ще гласуваме против този законопроект. Не можем да въвеждаме презумпция, че всеки мюсюлманин е по същество поддръжник на Главното мюфтийство. Мюсюлмани са и шиити, и алевити и различни други деноминации, и това обобщаващо име „мюсюлманин“, под което са преброени те, няма как да го залепим на Главното мюфтийство и те да черпят от това права. Да припомним също, че те черпят правата в пълен размер, тоест десет лева на всеки, който е заявил, че е мюсюлманин, ще ги получават в Главното мюфтийство, а Българската православна църква ще получава едва една трета от полагаемото ѝ се – нещо, срещу което ние, Патриотите, пак припомняме, че възразихме сериозно. Но това нещо госпожа Нинова и нейните колеги от БСП го подкрепиха в залата тогава. И, наистина, втората скандална част е опрощаването на задължения. Колеги, не се прави така. Ако това вероизповедание, на което ние даваме в пълен размер субсидията, която се полага, тоест то получава на глава най-много от всички вероизповедания, има задължения към държавата, ами има легитимни методи да си ги разсрочи, да си ги обслужва във времето. Ние им гарантираме 5 милиона всяка година приход. Да бъдат така добри, да се лишат от част от тези пари и да ги върнат на държавата, както всички останали са си плащали задълженията. В края на краищата голяма част от тези пари, доколкото ни е известно, защото тази информация, разбира се, се крие, са осигуровки. Служителите на Главното мюфтийство ще получават пенсии, които ние в момента ще дотираме, защото те не са имали доблестта и нямат доблестта да си внесат осигуровките за тези техни служители. Призовавам всички колеги от ГЕРБ да преосмислят подкрепата на този законопроект. Той е вреден и създава двоен стандарт, създава усещане, че едно вероизповедание в България е фаворитизирано и в края на краищата противопоставя българските граждани. Благодаря, уважаеми господин Веселинов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Господин Симеонов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Отново сме поставени в ситуация Народното събрание да бъде рекетирано от една парламентарна група, в случая групата на ДПС. За пореден път Народното събрание трябва да бъде поставено на колене. България трябва да бъде поставена на колене – в разрез със законите, в разрез с най-елементарна логика и норми. Защо е необходимо това? Нека да поразсъждаваме по този въпрос. На първо място, въпросните 8 милиона са напълно във възможностите на ДПС и на кръговете от фирми да си ги осигурят и да си ги заплатят. Нека да не забравяме, че в изминалите 30 години от най-новата история на България партията, която в най-голяма степен осребри своето присъствие в политиката, беше ДПС. Така беше и обявено от техния почетен председател Ахмед Доган, който открито пред цялата държава в телевизионно предаване разясни схемата на обръчите от фирми около всяка партия. В случая обаче говореше за неговата партия. Същият този Ахмед Доган, който си прибра милион и половина заради това, че има изключително сериозни хидротехнически познания,

Аз не съм сигурен, че не присъства. Той духовно се рее тук, между полилеите в Народното събрание.

по-обстоятелствено насочвам разсъжденията на народните представители. Казах, че сега ще обясня защо няма никаква логика в искането в Законопроекта, който Вие смятате да подкрепите. С С ТЕЦ „Варна“ държавата извърши пак поредното залягане, полягане пред ДПС и пред Ахмед Доган, като им подари студения резерв на ТЕЦ „Марица изток 2“ в размер на 27 милиона

в този ход на разсъждения, господин Христов, исках да убедя народните представители, че те пари имат. Те пари имат! Не става въпрос за тези 8 милиона. Става въпрос за нещо друго. Трябва да бъде показано на цялото Народно събрание, на цялото българско общество, че ДПС командва парада в България, че без ДПС нищо не става, че ДПС поставя условия, а всички останали трябва да ги изпълняваме! Ето това аз не мога да приема по никакъв начин, защото това знаете ли до какво води? Не е въпрос на повдигане самочувствието на членовете на ДПС, нито пък на мюсюлманското вероизповедание общо, защото много добре знаем какво представлява – набучени една сюрия, на техен език, джамии, в които никой не влиза, с пари на арабски фондации. Няма да ги направите мюсюлмани! Толкова са мюсюлмани, колкото са били в края на социализма по времето на Тодор Живков, толкова са, не са повече. Всичко останало са материални интереси. Не, не е в това въпросът въпросът е за пореден път да се забие клин в българското общество, то да се разцепи на мюсюлмани и немюсюлмани, за да се налива вода в мелницата на политическата игра и интрига на ДПС – разделяне на българското общество и дестабилизиране на българската държава! Призовавам колегите от ГЕРБ да не се връзват на тази въдица. Това не бива да бъде правено даже и с дребните сметки за гарантиране на моментно временно гарантиране на мнозинство на кворума, защото утре ще има ново искане, вдругиден ще има друго изискване. Господин Цветанов, докога ще отстъпваме? Бъдете достоен наследник на великите българи. Благодаря Ви, уважаеми господин Симеонов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Заповядайте – имате думата, уважаеми господин Цветанов.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 Уважаеми колеги, нека да не делим България на мюсюлмани и на християни или на всякаква друга религия! Това няма да доведе до нищо добро, а само може да ни отдалечи от това, което са завещали нашите деди. В момента България България е ценна с това, че има едно многообразие от различни вероизповедания. България е ценна с това, че успя да запази етническия мир и всеки един, който участва в политическия живот на страната, е допринесъл за това. Не бих искал да казвам чия е по-голямата заслуга – било то на БСП, на ДПС, на ГЕРБ, на „Обединени патриоти“, на ВОЛЯ или на всички останали политически формации, които са били в годините на прехода, в това число и СДС, и ОДС. Нека все пак да бъдем отговорни и да кажем какво направихме в края на 2018 г. Ние изпълнихме един политически ангажимент, който беше дискутиран, и който беше поет от всички политически сили на Консултативния съвет по национална сигурност при президента Румен Радев. Нека да си припомним Консултативния съвет май месец 2017 г.; нека да си припомним Консултативния съвет април месец 2018 г. и тогава имаше много ясно поет политически ангажимент от всички парламентарни сили, които участваха в този Консултативен съвет, и се съобразихме, и беше общо становището на президента, когато запозна медиите с целите и с това, което сме постигнали на Консултативния съвет. Днес, разбира се, всеки може да интерпретира посвоему всичко това, което обсъждаме. Разбира се, че БСП, неприсъствайки в парламента, неидвайки на работа могат да интерпретират най-волно и най-свободно. Но аз искам просто да ги призова – нека да не се заиграваме с етническия мир, защото крайни изказвания по тази тема могат да доведат точно до едно противопоставяне, което ние смятаме, че като държава – членка на Европейския съюз, не бихме и не трябва да го допускаме. Само да Ви кажа, уважаеми колеги от „Обединени патриоти“, които бяхте днес доста остри – аз, разбира се, приемам всяко едно различно мнение, но мога да Ви кажа, че откакто се занимавам с политика, никога по никакъв повод не съм делил българските граждани на етнически принцип. Добре – и религиозен. И винаги съм се отнасял към хората с необходимото уважение, защото това е тяхната религия и мога да Ви кажа, че силата на Политическа партия ГЕРБ е, че за тези години може би е единствената, която има представителност на всички вероизповедания, и това, което мога да Ви кажа – това са достойни българи. И само да Ви кажа, че на 1 март, когато бях в Кърджали, в по-голямата си част от хората, с които се срещах, бяха мюсюлмани. По никакъв начин те не са по-различни от всички останали. А това, което правим днес, е да можем действително да дадем тази стабилност на държавата, на вероизповеданията и молбата ми е: нека да не влизаме в крайности, защото действително ще посегнем на нещо, за което самите ние след това ще съжаляваме. Аз мога да Ви уверя, че във всичко това, което правя в момента, защото аз съм съвносител заедно с Мустафа Карадайъ, никога по никакъв повод не е поставяно някакво условие, а просто сме си припомняли това, което е обсъждано на Консултативния съвет по национална сигурност. И тук, между другото, не прави чест на Българската социалистическа но казаха, че просто няма да положат подписа си. Може би са имали предвид използването на тази тема, обслужвайки чисто политическите интереси на тяхната партия. Аз ще спра дотук, но мога да Ви кажа, че ще гласувам по съвест и никой по никакъв начин не е оказал някакъв рекет, за да сложа подписа си и да гласувам днес за Законопроекта за промяна на Закона за вероизповеданията. Убеден съм, от това, което чухме и от Министерството на финансите, и от вчерашния дебат, който се е водел в Комисията по вероизповеданията, че трябва действително да гласуваме разумно, да бъдем достатъчно отговорни и по никакъв начин да не казваме, че когато има единомислие по един законопроект и гласуват различните политически сили, винаги да се казва, че има някакъв рекет или има някаква договорка. Аз го правя в интерес на България и мога да Ви кажа, че никога, по никакъв повод няма да си променя позицията и становището в тази посока – да защитавам националните интереси. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов. Има ли реплики? Заповядайте, професор Станилов. Станилов. СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Нямах намерение изобщо да се изказвам, но тук става нещо, което не е в ред и нарушава Конституцията, законодателството в България. Първо, искам да кажа на господин Цветанов, че не „Обединени патриоти“, а самият дебат дели българските граждани на едни, на които могат да се опростят дългове, и на други, на които не могат да се опростят дългове. Това, първо. Второ, господин Председателю, този дебат нарушава Конституцията, тъй като по Конституция единствената единствената институция, която може да опрощава държавни задължения, задълженията към държавата, това е президентът. Народното събрание не може да опрощава никакви дългове с никакви закони!

Други реплики? Не виждам. Продължаваме с изказванията. Не виждам други изказвания. Закривам дебата, преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 954-01-4, внесен от народните представители Цветан Цветанов и Мустафа Карадайъ. Гласували

Господин Председател, дами и господа! Гласувах „против“ не защото съм против защитата на националните интереси, не защото съм против България да помага на всички вероизповедания и те да не се кланят на чужди държави, а защото го правим по грешен начин и настройваме хората един срещу друг – настройваме мюсюлмани срещу християни. Какъв е проблемът, когато се отпусне на едно вероизповедание определена сума пари или се опростят, а другите вероизповедания по същия начин да бъдат компенсирани – да бъдат изградени примерно православните църкви, да ремонтират църкви, манастири и така нататък?! Тогава нямаше да има проблем. Защо трябва да е само за едното вероизповедание? Това дразни хората, това настройва хората. Затова казваме: това е грешният начин, това е грешният начин, това е грешният начин! Отделно, колегите преди това от „Обединени патриоти“ казаха: парламентът отпусна близо 6 милиона на година субсидия на Главното мюфтийство, които пари също можеше да покриват тези задължения в годините.

Това дразни хората и ние сме против това, не сме против защитата на националните интереси. И ще дам още един пример. Сградата, където се намира Главното мюфтийство, пак по незаконен начин „Софийски имоти“ я дадоха на Главното мюфтийство. Тя е дарена от българина от Македония Димитър Станишев и неговата съпруга на Министерството на просвещението преди 9-ти септември в Благотворителен фонд за издръжката на българчета в Западни покрайнини и Македония, за стипендии. „Софийски имоти“ незаконно нарушиха волята на тези дарители и я дадоха на Главното мюфтийство. Това пак дразни хората и прави конфликти. Не можеше ли да бъде отпусната друга сграда? Затова казвам, че това са стъпки през годините, които са погрешни и правят омраза. Не сме ние тези, които мразим

Благодаря Ви, господин Председател. Първо, да честитим празника на нашите колеги, не само на всички жени в България, а и по света. Тя е такава, господин Хамид – с по-нестандартен възел. Благодаря Ви, че забелязвате. Колкото до това, аз гласувах „против“ чисто по икономически съображения. Надали в залата от колегите, които са икономисти, ще се намери някой, който може да обори тезата и да каже колко е необходимо ти да се откажеш от едни приходи в хазната и да създадеш прецедент. Защото ние направихме именно точно това нещо. Гласувах „против“, защото убеждението ми е такова, че когато тръгнем да създаваме прецеденти и създаваме верига от прецеденти, накрая системата, в която създаваш тези прецеденти, умира, тоест тя се разрушава отвътре. Това представлява катастрофални явления за самата система. (Реплики.) Няма как ние от групата на „Обединени патриоти“ да подкрепим едно такова нещо. Надали ще намерите финансов министър, който да Ви каже, че с лека ръка би подкрепил в хазната да не влязат пет лева и да опрости примерно пет лева. (Реплики.) Това нещо може да го обрисувате по всякакъв начин, може да го облечете по всякакъв начин, но не това е начинът – по който Вие го направихте днес. По този начин няма да решите проблема и по този начин ще създадете допълнителни проблеми. Гласувах „против“ и поради една друга причина. Госпожа Караянчева допусна една грешка, когато покани да се изчетат мотивите на вносителите. Двамата вносители – Мустафа Карадайъ и Цветан Цветанов, бяха в залата, но нито един от тях не ги изчете. Изчитането на мотивите става от друг народен представител, в случай че вносителите на Законопроекта не присъстват физически и не могат да защитят мотивите си пред залата. (Шум.) Няма как да подкрепим такова нещо. Колеги, бъдете по-разумни!

Вижте, господин Шопов, аз не мога да знам, когато се вдига ръка, кой от народните представители с каква цел вдига ръка.

Искам и правя процедура да направим прегласуване на Законопроекта, защото моят глас е отчетен като „против“, а аз съм гласувал „за“.

след като завършим

Продължаваме, уважаеми колеги. Процедура по начина на водене – имате думата, уважаеми господин Александров. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, чрез Вас ще се обърна и към колегите. Колеги, вижте, имаме някакви установени правила в процедурите и винаги сме имали такива. При процедура с

Не можем ние да го пренебрегваме, защото имало техническа неизправност. И, господин Председател, в качеството Ви на водещ заседанието, проверете моля Ви всички пултове, защото това, ако е единичен случай, да го наречем изключение. Но ако е тенденция и се оказва, че гласуванията на народните представители могат да бъдат променяни в електронната система и човек, който казва: „Аз гласувах „за“, но гласът ми е „против“, поставя съвсем различни въпроси, които Вие като председателстващ в момента заседанието трябва да дадете отговор. И пак казвам, моят призив е: нека да спазваме Правилника такъв, какъвто е – той да бъде равен за всички. Не да бъде изключение за тези, които управляват,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Ако ми видите житието и битието, най-малкото аз мога да бъда обвинен в липса на толерантност към религиозните вероизповедания в страната. страната. Ще Ви припомня само, че като кмет на Пловдив точно по мое време с пари на община Пловдив и с помощ от община Истанбул се възстанови Паметникът на културата Джумая джамия от XIV век. Така че в това отношение никой не може да ме обвини, че не толерирам вероизповеданията. Но това, което искам да кажа, колеги мюсюлмани – тъй като имам и приятели много сред точно такова население това не помага точно на мюсюлманите, защото по този начин – толерирайки, опрощавайки дълговете на едно вероизповедание, правим наистина сериозен прецедент. И тук не става въпрос в никакъв случай за противопоставяне на българския народ. Напротив, точно с това решение го противопоставяме, защото утре-вдругиден тези дългове ще ги натрупа и Българската православна църква. православна църква. И на тях тогава, щом сме направили прецедент, трябва да опростим дълговете?! Това не е добре, разбирате ли? Утре-вдругиден и евангелистите ще дойдат и ще кажат: „Ами опростете и нашите дългове, защото опростихте на мюфтийството“. И ние какво ще станем тук? Извинявайте, но като една социална институция сме, това е парламент в края на краищата. И затова Ви казвам: според мен днес решението не беше правилно, именно защото по този начин ние сякаш толерираме една религиозна общност пред другите религиозни общности. Това е мнението

Имате думата, уважаеми господин Кирилов. след процедурата на колегата Александров, за да подчертая обратното мнение и разбиране съобразно чл. 71, ал. 2 от нашия Правилник, който гласи: „Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят разпорежда то да бъде повторено“. В конкретния случай, колеги, въпросът е: кога кога приключва гласуването, след като сме в хипотеза на отрицателен вот и след като гласуваме чрез електронната система за гласуване, което наложи проверка кои са гласовете в отклонение на действителната воля на народните представители? В този случай, веднага след установяване на това отклонение, което се видя впрочем и при повторното гласуване,

„ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси относно Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат на подуправител, ръководител на управление „Банков надзор“ на представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание На заседание, проведено на 7 март 2019 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на

След проведеното обсъждане в Комисията по бюджет и финанси с 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния: „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание

Приема процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание.

Предложението за кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, се придружава с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на кандидата. Към предложението се прилагат следните документи: писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – Приложение № 3 към решението; г) подробна автобиография; д) документи, удостоверяващи професионализма на кандидата в областта на икономиката, финансите и банковото дело (диплома за завършено висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“; документи за трудов и/или служебен стаж; удостоверения и/или сертификати за придобити квалификации; препоръки,

Публично оповестяване на документите 1. Предложението заедно с приложените към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок, не по-късно от 8 дни преди изслушването. Публикуването на предложението и документите се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. 2. 2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации, не по-късно от три дни преди изслушването на кандидата може да представят на Комисията по бюджет и финанси становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по бюджет и финанси въпроси към кандидата, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 4. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: град София, площад „Княз Александър I“ № 1, Комисия по бюджет и финанси, или по електронен път на имейла на Комисията по бюджет и финанси. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание

Кандидатът се проверява за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по бюджет и финанси. 2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. IV. Изслушване на кандидата Преди да изслуша предложения кандидат Комисията по бюджет и финанси проверява представените документи и дали кандидатът отговаря на изискванията за заемане на длъжността. 2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

4. Кандидатът представя концепция за дейността му като подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка – до 20 минути. 5. Комисията по бюджет и финанси провежда разисквания по направеното предложение. Народните представители поставят своите въпроси към кандидата – до две минути на народен представител. След изчерпване на зададените въпроси към кандидата от всички народни представители, кандидатът отговаря – до 10 минути. 6. Председателят на Комисията по бюджет и финанси представя в резюме становищата и въпросите на лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор – до две минути всяко. 7. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 10 минути. 8. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответен компетентен орган. 9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на на интернет страницата на Народното събрание. 10. Комисията на основание чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изготвя доклад от изслушването на кандидата. Към доклада се прилага проект на решение за избор на кандидата за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на банка. 11. Отказът на кандидата от участие в изслушването прекратява процедурата. V. Избор на подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, от Народното събрание 1. Заседанието се излъчва в реално време

Кандидатът се смята за избран, ако е получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. 7. Ако кандидатът не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. избор. VI. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 1.

от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно Приложение № 5 към решението.“ Следват приложения № 2, 3, 4 и 5 съгласно текста на Проекта за решение. Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова. Уважаеми народни представители, имате думата за изказвания.

на гласуване, но моля квесторите, нека поканят народните представители да влязат в пленарната зала.

представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание На заседание,

Предложението е прието.